Vladimir (HDZ)** Prelazimo na sljedeću točku: - Prijedlog zakona o financiranju političkih stranaka, prvo čitanje, P.Z. br. 555 Predlagatelj Zakona je Vlada. Raspravu su proveli: Odbori za zakonodavstvo, Ustav, Poslovnik i politički sustav, lokalnu i područnu samoupravu, ljudska prava i prava nacionalnih manjina i financije i državni proračun. Ministrica pravosuđa Ana Lovrin će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite ministrice. Hrvatskog sabora, gospođe i gospodo zastupnici. Evo ovaj Prijedlog zakona o financiranju političkih stranaka jedan je, rekla bih u nizu predloženih ili donijetih zakona za vrijeme mandata ove, ove Vlade. Samo da podsjetim u mandatu ove Vlade donijet je Zakon o financiranju kampanje za izbor predsjednika Republike Hrvatske. U mandatu je, regulirana su također zakonom prava po prestanku dužnosti predsjednika Republike Hrvatske. Također su donijete izmjene i dopune Zakona o izboru članova predsjedničkih tijela lokalne samouprave. Dakle riješena su neka predizborna i postizborna pitanja izbora na lokalnoj razini. Također je u proceduri izmjena i dopuna zakona kojim se riješava pitanje onih tzv. famoznih «bianko» ostavki. Također je u proceduru i predizglasavanje pred ovim Domom, u ovom Domu jesu neposredni izbor gradonačelnika, načelnika i župana. Donesen je Zakon o državnom izbornom povjerenstvu kojim se uvodi stalno izborno tijelo. Evo u Vladinoj proceduri jest i Zakon o određivanju plaća kojim će se odrediti plaće za stalno Državno izborno povjerenstvo pa će onda ono moći biti i konstituirano i početi s radom i izabrano. Također je u pripremi Zakon o popisu birača i rekla bih da je to jedan cijeli niz zakona u mandatu ove Vlade. Bojim se zapravo, utvrđuje i mijenja izborno, uvode izborno političke reforme. Želim posebno istaknuti da Prijedlog zakona o financiranju političkih stranaka jest i također obveza koja je utvrđena Nacionalnim programom suzbijanja korupcije 2006.-2008. kojega je donio ovaj Hrvatski sabor koji obvezuje da se donese poseban zakon o financiranju političkih stranaka kojim će se propisati mogući izvori financiranja političkih stranaka i pobliže odrediti dopuštena sredstva na način da će se u njega ugraditi najbolja praksa zemalja Europske unije, jasno i precizno utvrditi obveze u kontroli financiranja političkih stranaka i uvesti transparentnost financiranja s time da je to jedan od značajnih, značajnih načina da se smanji odnosno suzbije politička, politička korupcija. Upravo stoga su osnovna pitanja koja se predlažu urediti ovim Zakonom izvori sredstava za financiranje političkih stranaka, donacije od strane fizičkih i pravnih osoba, način davanja donacija, najviši dopušteni iznosi donacija koje fizičke i pravne osobe mogu donirati političkoj stranci u jednoj kalendarskoj godini. Zabrana anonimnih donacija i nedopušteni izvori financiranja. Također transparentnost izvora financiranja i troškova političkih stranaka i nadzor financijskog poslovanja te sankcioniranja postupanja suprotnih odredbama ovoga Zakona. Kao izvori sredstava za financiranje političkih stranka utvrđuju se članarine, dobrovoljni prilozi, izdavačka djelatnost, prodaja propagandnog materijala, organiziranje stranačkih manifestacija, imovina u vlasništvu stranke. Iz državnog proračuna i proračuna jedinice lokalne i područne samouprave te drugih zakonom dopuštenih sredstava. Korištenje sredstava suprotno ciljevima koji su utvrđeni programom i Statutom političke stranke podliježe sankcioniranju. Kao što sam jedna bitna novina ovoga Prijedloga zakona jest zabrana anonimnih donacija, a poznate donacije ograničene su i to na iznos od 90 tisuća kuna od fizičke osobe u tijeku jedne godine i milijun kuna od pravne, pravne osobe u jednoj kalendarskoj godini. Također se utvrđuje da se novac mora uplaćivati na središnji račun političke stranke radi transparentnosti i također je novina da se donacije koje se daju u obliku proizvoda i usluga ili u obliku radova fizičke i pravne osobe dužne su izdati račun na kojem će biti naznačena tržišna vrijednost darovanog proizvoda ili usluge. Ono što je značajno da su političke stranke dužne voditi evidenciju o primitku donacija i članarina, izdavati potvrde o njihovom primitku, a na vođenje evidencije i na izdavanje potvrda o primitku ne izdavanje podliježe sankcioniranju. Iznose donacija koje prelaze gornji limit utvrđen ovim Prijedlogom zakona kao i anonimne donacije političke stranke su dužne prijaviti Državnom uredu za reviziju i Ministarstvu financija Poreznoj upravi te ih uplatiti u korist Državnog proračuna. Ukoliko stranke to ne učine one podliježu sankciji. Utvrđene su također i zabranjeni izvori financiranja političkih stranaka od strane stranih država, stranih političkih stranaka i stranih pravnih osoba, osim ako se ne radi o financiranju programa namijenjenih edukaciji. Od državnih tijela, javnih poduzeća, pravnih osoba sa javnim ovlastima, trgovačkih društava u većinskom vlasništvu države ili jedinice lokalne i područne samouprave, te drugih pravnih osoba u kojima Republika Hrvatska odnosno jedinica lokalne i područne samouprave ima većinsko pravo nad dionicama, odnosno udjelima od udruga radnika i poslodavaca, udruga, zaklada i fondacija koje zastupaju ili predstavljaju državni dužnosnici ili dužnosnici ili lokalni dužnosnici. I također fizičkih i pravnih osoba protiv koji se vodi postupak za naplatu dospjelih a nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj odnosno prema jedinici lokalne i područne samouprave. Donacije koje su uplaćene na račun političke stranke iznad dopuštenih izvora politička stranka je također dužna prijaviti Državnom uredu za reviziju, odnosno poreznoj upravi i uplatiti ih u korist državnog proračuna. Ukoliko to ne učini podliježe sankciji. Političke stranke ne smiju raditi politički ili drugi pritisak na fizičke i pravne osobe pri prikupljanju donacija. Također političke stranke ne smiju obećavati političke ili kakve druge protuusluge, povlastice ili osobne koristi bilo koje vrste fizičkim i pravnim osobama pri primanju primanju donacija za financiranje svoga djelovanja. Transparentnost izvora financiranja i troškova osigurava se na način da su političke stranke dužne javno pokazati porijeklo i način utroška sredstava prikupljenih tijekom kalendarske godine. Pa tako završni račun i financijsko izvješće u kojima se navode podaci o fizičkim i pravnim osobama koje su dale dobrovoljne priloge te podaci o najmi, odnosno aktivnostima za koje su ta sredstva utrošena političke stranke dostavljaju Državnom uredu za reviziju i poreznoj upravi, a također se ti podaci objavljuju na web stranici političke stranke. Političke stranke koje ne vode poslovne knjige i koje ne prikažu porijeklo i način utroška sredstava podliježu sankciji sa jasno utvrđenim dakle tijelima koja su ovlaštena i dužna provoditi nadzor financijskog poslovanja, a to su Državni ured za reviziju i Ministarstvo financija, Porezna uprava. A prijedlog zakona također predviđa kazne, novčane kazne za prekršaje i to u iznosu od 100 tisuća do 500 tisuća za političku stranku, a u slučaju nedopuštenih donacija dakle primitaka ili doznaka u trostrukom iznosu od primljenog odnosno doznačenog. Ono što je još važno napomenuti jer je dakle Zakonom o financiranju političkih stranaka

jednog od glavnog područja djelovanja političke stranke je zapravo izlazak na izbore i izborna kampanja. Ovim zakonom, u glavom kojom je određeno da se odredbe ovog zakona primjenjuju i na nezavisne liste i nezavisne kandidate riješeno je i financiranje kampanja nezavisnih kandidata i nezavisnih lista. Gospođe i gospodo zastupnici evo pred vama je tekst Zakona o financiranju političkih stranaka u prvom čitanju. Prema tome sve prijedloge i iz rasprave i primjedbe će se razmotriti. Prije još dopustite gospodine predsjedniče da kažem na kraju da je nacrt ovoga, prvi nacrt ovog zakona bio raspravljen na jednom Okruglom stolu na kojem su bili i predstavnici OESS-a, predstavnici Transperency Internationala, predstavnici Europske komisije, Vrhovnog i Ustavnog suda i nakon rasprave na tome Okruglome stolu mnoge su primjedbe ugrađene u ovaj prvi prijedlog u prvome čitanju. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Nenad Stazić. Naprosto je netočno što tvrdi ministrica Lovrin da se ovaj zakon kako kaže odgovarajuće primjenjuje i na nezavisne liste i na nezavisne kandidate. U zakonu jasno piše da se primjenjuje na nezavisne liste i nezavisne zastupnike. Prema tome, financiranje kandidata, nezavisnih kandidata u nekoj predizbornoj kampanji je posve različita stvar od financiranja već izabranog nezavisnog zastupnika. Vjerujem da je ovo bila nenamjerna, slučajna netočnost i nepreciznost. Ali ovo područje financiranja nezavisnih zastupnika je neobično bitno. O njemu će sasvim sigurno ovdje biti riječi i da bi se … /Govornik se ne Ovdje se ne radi ni o kakvom financiranju kandidata nego izabranih ljudi.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

Odbor je u raspravi podržao rješenje da se odredbe ovoga zakona odgovarajuće primjenjuju na nezavisne liste i nezavisne zastupnike, ali je predložio da se ova odredba pojasni zbog njezinog lakšeg provođenja. Odbor također predlaže da se u članku 17. Prijedloga Zakona pobliže odrede poslovi koje u nadzoru nad financijskim poslovanjem političke stranke provodi Državni ured za reviziju i Ministarstvo financija, Porezna uprava kako ne bi došlo do njihovog preklapanja. Nakon rasprave Odbor je većinom glasova, 6 glasova za i jednim suzdržanim glasom predložio Hrvatskom saboru da donese sljedeći zaključak. Prihvaća se Prijedlog Zakona o financiranju političkih stranaka. Sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja izneseni u raspravi o Prijedlogu Zakona na sjednici Hrvatskog sabora i njegovih radnih tijela uputit će se predlagatelju radi izrade konačnog prijedloga zakona. **Šeks, Vladimir Ne. Otvaram raspravu. Za Klub zastupnika HDZ-a, poštovani zastupnik Dražen Bošnjaković. Izvolite. Hvala vam za daljnji razvoj našeg zakonodavstva na temeljnim vrijednostima razvijenih demokratskih sustava i institucija. Ovim zakonom približavamo naše zakonodavstvo, zakonodavstvo članica Europske unije i njime u naš sustav unosimo jedna dobra i kvalitetna rješenja koja unapređuju i moderniziraju naš sustav i čine ga boljim i čine ga kvalitetnijim. Ovakav zakon bi po meni mogli čak i nazvati i gledati u jednom sustavu sazrijevanja demokratskih institucija našeg društva. Ono što je posebno i što bi ja htio istaknuti, pozitivan i dobar je način na koji ovaj zakon donosimo. Ministrica je na kraju svog izlaganja rekla da smo imali najprije organizirani jedan okrugli stol gdje se i politička, ali i stručna javnost mogla očitovati i dati svoje prijedloge, dati svoja mišljenja na sam nacrt prijedloga ovog zakona i vidimo da već iz same te rasprave ovaj prijedlog zakona dio svega toga i akumulirao i dio svega toga se u zakonu i nalazi, a naravno pohvalno je da je u zakon u prvom čitanju pa će sve primjedbe, svi prijedlozi koje od strane klubova i zastupnika budu ovdje izrečeni, a i naravno još jednom i one primjedbe koje su bile istaknute na okruglom stolu do drugog čitanja će se zaista moći kvalitetno raspraviti i u konačni prijedlog zakona eventualno ugraditi. ova redovna procedura je vrlo značajna, radi se o vrlo značajnom zakonu. Ono što je ovdje potrebno za reći, sadašnja regulativa vezana za financiranje političkih stranaka je doista skromna. Financiranje političkih stranaka regulirano je člancima 18. do 22. Zakona o političkim strankama i to na jednoj načelnoj razini, na jednoj globalnoj razini gdje je zapravo niz detalja nejasno i gdje zapravo jedna ukupna slika financiranja političkih stranaka ne daje jednu transparentnost i ne daje jednu otvorenost i stoga uvijek mogu postojati sumnje vezano za financiranje unutar političkih stranaka. Ovo je jedna obveza koju imamo vezano i za program, nacionalni program borbe i suzbijanja korupcije koji smo donijeli i to je ispunjavanje i te obveze. Stoga mnoge odredbe ovog zakona su zaista prave i u svojoj biti jedne antikoruptivne mjere i sprječavaju bilo kakvu korupciju do koje je moguće doći. Moramo biti iskreni i reći da zaista na političkoj sceni dosta postoji sumnji, dosta postoji nepovjerenja političkih prema svim političkim strankama ne samo prema ovoj ili onoj i zato ovaj zakon znači jedan iskorak u reguliranju tih odnosa u jedan iskorak ka transparentnosti i otvorenosti da naši građani budu upoznati na koji način se političke stranke financiraju, tko su ti koji financiraju političke stranke. Jer ono što hoću reći kao možda centralno mjesto u ovom zakonu, to je ono, ovim se zakonom zabranjuju anonimne donacije. To je vrlo značajna odredba, jer gledajte ako građani znaju tko je donator određenoj stranci, tko je taj koji pomaže određenu stranku, kada stranka sutra dođe na vlast, participira u vlasti u parlamentu tada će moći vidjeti taj odnos da li je on to radio iz nekog koristoljublja, da li je on to radio iz nekih drugih motiva i to je jedan vrlo vrlo značajan napredak, jedna vrlo značajna odredba. Također niz je značajnih odredbi vezano za vođenje registra, vezano za obvezu da se ti podaci objave na web stranicama. To su sve vrlo značajne odredbe. Zakon ima doduše 30-tak članaka i gledajući po broju članaka nije nekakav obiman, ali je zaista vrlo zaista vrlo vrlo bitan. Ima tu i niz odredbi koje bi naravno do drugog čitanja i trebalo doraditi, trebalo pojasniti. Evo i Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav je upozorio na neke odredbe. U svakom slučaju imamo situaciju da Zakonom o političkim strankama nismo imali regulirano financiranje nezavisnih zastupnika. Evo ovim zakonom se unosi odredba da se ovaj zakon primjenjuje i na nezavisne zastupnike. To je jedna odredba koju u svakom slučaju treba pojasniti, koju treba napraviti puno razumljivijom nego što ona to jest. Sasvim sigurno potrebno je potrebno je i pojasniti ovaj odnos što se tiče samog nadzora nad financijskim poslovanjem političkih stranaka jer imamo odredbu članka 17. koja govori da nadzor nad financijskim poslovanjem političke stranke provodi Državni ured za reviziju i Ministarstvo financija, Tu je potrebno točno odrediti tko od ta dva subjekta, kakav nadzor provodi, kakve ovlasti ima da ne bi došlo do nekakvog dupliranja funkcije, da ne bi došlo do određenih nejasnoća. Značajna je i odredba članka 15. kojom se regulira institut zabrane financiranja političkih stranaka od strane stranih država, političkih stranih političkih stranaka, stranih pravnih osoba, javnih poduzeća to je zaista jedna standardna odredba koju podržavamo. Međutim ima jedna odredba koja tu kaže, zabranjuje se financiranje i fizičkim i pravnim osobama protiv kojih se vodi postupak za naplatu dospjelih, a ne podmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj, odnosno jedinici lokalne i područne samouprave. Mislimo da bi tu trebalo ići šire, ne samo znači na ono gdje se radi o osobama protiv kojih se vodi postupak nego naprosto osobe koje su dužne, osobe koje nisu izmirile svoje obveze bez obzira da li se taj postupak vodi ili ne. Mislimo da bi nomotehnički taj članak trebalo na taj način urediti. Stranke kao što vidimo moraju voditi preciznu evidenciju i članarina i priloga koje primaju i donacije, moraju to javno objaviti na web stranicama i više nema anonimnosti. Ovaj zakon zaista kao osnovno načelo koje želi promovirati je načelo otvorenosti da građani znaju tko iza određenih političkih stranaka stoji, da građani znaju kako se te stranke financiraju, ali i kako troše ta sredstva da li ih troše sukladno onim zakonskim namjenama kako je to zakonom i određeno. U svakom slučaju i bolji je nadzor nad financiranjem tih stranaka jer vidimo da imamo dva subjekta, do sada smo to imali prilično maglovito od strane, izvješća su se dostavljala našem Odboru za Ustav, Poslovnik i politički sustav i to nikakav nije bio precizan rok utvrđen do kada je to izvješće bilo potrebno dostaviti, a sada vidimo to je potrebno dostaviti i Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju izvješće je potrebno i objaviti na web stranicama tako da to sve skupa utječe na jednu transparentnost i na jednu otvorenost koju ovaj zakon promovira. Moram reći da su se u samoj raspravi i na okruglom stolu i u dijelu stručne javnosti pojavila i određena pitanja, a vezano za financiranje izbornih kampanja. To je nedvojbeno jedno značajno pitanje i nomotehnički je to pitanje moguće riješiti i u zasebnom zakonu i u izbornom zakonu. Moguće ga je možda, do drugog čitanja razmisliti o tom pitanju da ga se regulira i ovim Zakonom koji je ovdje u proceduri. Ali u svakom slučaju već same činjenice da ovim Zakonom reguliramo na jedan kvalitetan način nadzor nad financiranjem i nad poslovanje političkih stranaka izborne aktivnosti su dio redovnih aktivnosti stranaka pa, dakle, i to podliježe samom nadzoru koji će se tu provoditi. Dakle, Hrvatska demokratska zajednica smatra da je ovaj Prijedlog zakona kvalitetan temelj u prvom čitanju i do drugog čitanja da je moguće napraviti još i određena poboljšanja, da je moguće određene odredbe pojasniti, precizirati i mislim da će ovaj Zakon do drugog čitanja biti još kvalitetniji i bolji i njegovim donošenjem zaista prihvaćamo tekovine napredne demokracije, tekovine zemalja Europske unije i do drugog čitanja, u svakom slučaju, određene nejasnoće, određena pitanja treba još pojasniti. Hrvatska demokratska zajednica podržava Prijedlog ovog Zakona u prvom čitanju. Hvala. Klub IDS-a, poštovani zastupnik Damir Kajin i Dorotea Pešić-Bukovac. Evo kao predsjednik Odbora za zakonodavstvo gospodin Bošnjaković je rekao da će prihvatiti Sabor ili njegov Odbor sve ove konstruktivne prijedloge. Pa jedan od prvih konstruktivan prijedlog bi bio da ovaj Zakon nosi naslov Zakon o financiranju HDZ-a i SDP-a, te ostalih političkih stranaka. A zašto? HDZ i SDP ostvaruju dvije trećine svih sredstava namijenjenih strankama, a svi mi preostali možda jednu trećinu. Možda jednu trećinu. Jedino HDZ i SDP imaju reprezentativnu imovinu koja im po nijednom moralnom zakonu nije smjela pripasti. Od 80 do 100 milijuna kuna koliko se godišnje slije u političke stranke na vas otpada cca 60%. Toliko se recimo prikazuje. Zašto bi naslov tako trebao glasiti? Jer se vi konačno jedini izmjenjujete na vlasti, a vlast je svojevrsno raspolaganje s proračunskim i vanproračunskim prihodima od cca ove godine 117 milijardi kuna. Istina, od tog novca 85% je zadano za umirovljenike, zaposlene u javnom sektoru, nezaposlene, zdravstvo, itd., ali ako ovdje pridodamo i utjecaj na velike državne sustave utjecaj je daleko veći. Mislim prije svega na sustave poput jedne INA-e, HEP-a, Hrvatskih pošta, Croatia osiguranje, HAK-a, ne znam, Poštanske banke, itd. Svi mi ostali, ajde, imamo neki utjecaj na lokalne proračune ali opet tu je najviše zastupljeno cca 10 stranaka i jedna sada vidimo posebna kasta tobože nezavisnih vijećnika koji su itekako politički, da ne kažem interesno, motivirani. Razumljivo da sam mišljenja da bi na isti način trebalo regulirati i poslovanje tzv. nevladinih udruga od kojih su mnoge u daleko boljoj poziciji od 95% političkih stranaka. Stranački proračuni, rekoh, su cca 80 do 100 milijuna kuna. Proračuni nevladinih udruga su za prošlu godinu iznosili 136 milijuna kuna. To su itekako profitne organizacije. Mnogi imaju proračun od 5 do 6 milijuna kuna. Toliko na godišnjoj razini u Hrvatskoj, ne računajući najjače stranke, ima možda još 4, 5 stranaka. I konačno, 5, 6 ili 7 milijuna kuna to vam je više od proračuna 200-tinjak hrvatskih općina računajući i ovu preraspodjelu koja će stupiti na snagu s 1.1. iduće godine. Ja isto tako osobno ne mislim da su tzv. nevladine udruge sveto pismo, da se o njima mora samo šutjeti zbog toga što imaju reprezentativnu politiku moć pa i medijsku moć pa npr. participiraju u Vijeću Hrvatske radiotelevizije, itd., što ih pretvara u političke subjekte koji često dobivaju više medijskog prostora i od onih koji imaju sam izborni legitimitet. No neću o tome, ali dobro vam je poznato da 95 ili 97% političkih stranaka nema gotovo nikakvu moć, gotovo nikakav novac, a moć je jasno bila, biti će u izvršnoj vlasti koja kontrolira direktno i indirektno 150, 160 milijardi kuna u ovoj zemlji, 2/3 GDP-a u kapitalu koji gotovo da može kupiti svatko i jasno u medijima. U medijima gdje sad, evo, imamo te slučajeve da pojedinci traže otpremnine iz nekih regionalnih listova od preko 100 tisuća eura, itd. Ono što bi trebalo zabraniti da novinari, sindikalisti, tzv. nezavisne udruge idu u izbore. Mogu jasno, ali 6 mjeseci prije izbora moraju se povući iz novina, iz sindikata, iz tih udruga jer u protivnom nema fer borbe. Nema fer utakmice. Oni koji su često najžešći kritičari stranačkog političkog života u Hrvatskoj često nisu ni moralna sjena mnogima u strankama ali kako vrijeme odmiče, a to vas se treba plašiti, politikom će se u ovoj zemlji moći baviti samo bezobrazno bogati pojedinci, a bojim se da bi to onda mogao biti sumrak demokracije. Ovi iznosu u ovom Zakonu od 90 tisuća kuna za fizičku osobu ili milijun kuna za pravnu osobu koju bi netko mogao dati nekome u jednoj kalendarskoj godini, kao da je zapravo pisano za najjače stranke. Pragma, jasno, ljude uči da ulažu na sigurno pa daju malo jednoj malo drugoj stranci koje imaju šanse da se izmjenjuju u vlasti. Npr., Dom fond gospodina Ostaje svojedobno je dao 500 hiljada kuna HDZ-u, 100 hiljada kuna IDS-u, toliko su dali HSLS-u, HSP-u, DC je dobio 200 hiljada kuna, koliko je dobio i HSS, ali to ne znači da taj novac IDS nije uredno proknjižio. I drugo, bez obzira na sve uspjeli smo im poništiti uknjižbu na nekih 250 hektara tzv. turističkog zemljišta u Poreču i otvoriti Liburniju. Znači, možete biti itekako autonomni, to nije sporno. Stranke i jesu daleko autonomnije od mnogih nevladinih udruga koje itekako moraju opravdati svoj novac kojega recimo dobijaju od pojedinih subjekta iz zemlje ili iz inozemstva. Nema ničega za ništa ili nema ništa za ništa. Ako vam Soroš ili Vijeće Europe ili Europska unija donira 100 hiljada eura vi ćete ih morati opravdati jer drugi puta nema više 100 hiljada eura. Ne bježim da su nevladine udruge, poglavito Helsinški odbor odradili izuzetno puno za demokraciju u Hrvatskoj, ali me smeta nastup mi smo sveci, a svi vi drugi ste u najmanju ruku lopovi, banditi. Nikada IDS, evo izuzetak je i ovaj Dom, fond nije dobio od nikoga 90 tisuća kuna, kamoli da je nekome palo na pamet da vam ponudi milijon kuna i onda se stvarno postavlja pitanje za koga se pišu ove odredbe? Zna se za koga. Milijon kuna nikada neće dobiti ni IDS, ni HSLS, ma ni HSP, ni PGS, ni SDSS, a tko ga može dobiti ja mislim da je svima ovdje u ovom Domu jasno. Članak 7. i 12. po nama u klubu su korektni, to je najčešći način financiranja s time da ostaje dilema što sa tzv. nezavisnim zastupnicima, odnosno vijećnicima i za što oni mogu koristiti taj novac. Najsporniji je ovaj članak 15. ne u dijelu stavka 1. točke 1. gdje se zabranjuje financiranje političkih stranaka od stranih država, stranih političkih organizacija, stranih pravnih osoba to apsolutno podržavam već u dijelu stavka 1. točke 2. gdje se govori o trgovačkim društvima u većinskom vlasništvu države ili lokalne samouprave. Najprije stavak 1. točka 1. zabrana financiranja od stranih država, stranih političkih organizacija, stranih pravnih osoba. Želim vjerovati da nitko neće svoje filijale u trećim državama financirati, ali ono što je više nego interesantno je ovaj većinski udio udio kojega spominje zakonodavac. Većinski udio, to je 50% i sad da li HT u kojemu država ima 49% može financirati neku od političkih stranaka? Oni sa tih 49% koliko imaju u stranci, 51% država onda bi ju naprosto mogli financirati koga hoće. INA koja je u dominantnom državnom vlasništvu, iako ima i u stranci dominantna upravljačka prava ne može, ali HT može što ne znači da s druge strane ne znam imenovani Grammy od 300-tinjak prvih ljudi recimo u INA-i u znak zahvalnosti što će se u jednom mandatu riješiti svoju egzistenciju nešto nekome neće dati. Svi oni koji su sudjelovali u pretvorbi i to želim reći i danas su moralni dužnici onih koji su ih stvorili. Da li je sad "Pliva" sa 17,3% državnog vlasništva mogla do sada financirati neku političku opciju? Pa jasno da je mogla. 17,3% na prvi pogled izgleda malo, ali 17,3% je bilo gotovo 2 i pol ili više 2 milijarde i 700 milijona kuna i vidjeli smo onaj tko je dobio tih 17 i pol posto ili 17,3% na kraju je dobio evo čitavu to kompaniju. Što se tiče kaznenih odredbi od članka 21. nadalje one su po mom sudu drakonske, malo gdje su tako visoke kazne, da li ćemo postavlja se pitanje nakon ovoga urediti i financiranje nevladinih udruga, odnosno ostalih subjekata na političkoj pozornici? Nedopustivo je da ovaj Zakon gotovo da ne spominje nezavisne liste ili nezavisne kandidate. Stvarno se postavlja pitanje kako je to moguće? Pogotovo treba regulirati njihovo financiranje jer kako idu isplate? Isplate idu na njihove privatne račune uglavnom kroz formu ugovora o dijelu, a što normalno podliježe uplatama u mirovinski i zdravstveni sustav pa im to gospodi de facto ulazi i u mirovinsku osnovicu. Zakon, ministrice to treba jednostavno regulirati da se izbjegnu te dvostruke obveze, odnosno da ti nezavisni kandidati ne budu u dvostruko privilegiranoj poziciji u odnosu na članove političkih stranaka. Što su konačno ovaj, čovjek bi se upitao predlagači slijepi i da ne vide kako funkcionira politički život zadnjih recimo nekoliko godina u Hrvatskoj? Neovisni nemaju šanse u nekim velikim sredinama, ali u malim gdje svaka lista prelazi prag u pravilu svoja jasna politička stajališta, a najgore je to što koaliraju kako im treba, gdje midologija u tom trenutku ne znači ništa naprosto sve dovede u pitanje. toga da to jasno, nedvosmisleno reguliramo zakon nije zakon. To valja regulirati i bez toga zakon bi bio krnji. Razumljivo nitko nema protiv u ovome Parlamentu da se jasno, nedvosmisleno regulira financiranje političkih stranaka. Ta transparentnost treba postati kondicio sine qua non svakoga onoga tko se na taj način pokušava politički politički jasno ustrojiti, ali ajde pogledajmo se u oči i priznajmo za koga se de facto piše ova pravila. Za male stranke ne, ona se pišu ovakva kakva su prikazana isključivo za dvije stranke. Hvala. Ispravci netočnih navoda. Poštovana zastupnica Ivana Sučec-Trakoštanec. Izvolite. **Sučec-Trakoštanec, Ivana (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Netočno je utvrdio kolega Kajin da Hrvatska demokratska zajednica ima imovinu kojom zarađuje i koju orijentira. Dakle, to je sasma netočno. Hrvatska demokratska zajednica je kupila jedino zgradu u kojoj ima svoje sjedište i to od Grada Zagreba i za to postoje valjani dokumenti gdje se vide isplate. I drugo, rekao je da moć naravno Hrvatske demokratske zajednice, ja se ograničavam samo na svoju stranku proizlazi iz nekih drugih izvora. Kolega moć proizlazi, bilo koje stranke pa i Hrvatske demokratske zajednice isključivo iz slobodne volje birača koja se iskazuje na parlamentarnim ili drugim lokalnim izborima. Dakle, ta moć koja ustvari znači mogućnost služenja ljudima koji su vas izabrali je ono što vi, što treba demistificirati i što vi mistificirate, a ovaj Zakon je naravno i to ispravljan pisan za sve one koji se budu bavili političkim radom u Hrvatskoj državi, a koliko članova tko može prikupiti ovisi o programima koje nudimo kao pojedine stranke. Zahvaljujem.

To je naprosto netočno jer oni doista nisu u nikakvoj privilegiranoj poziciji u odnosu na zastupnike koji su u političkim strankama. Političke stranke dobiju jednaki iznos za svakog saborskog zastupnika kojeg imaju u Parlamentu, a nezavisni zastupnici dobiju pojedinačno taj iznos na zaseban račun na koji može ići jedino taj iznos koji se dobije iz Sabora i oni u nikakvoj privilegiranoj poziciji nisu, čak štaviše iza njih ne stoji nikakva stranačka infrastruktura, a pod broj dva zamislite si i kada bi neki nezavisni zastupnik dobio donaciju od fizičke osobe koju danas stranke mogu dobiti kako bi to izgledalo i kakva bi to bila hajka na njih, tako da o nikakvim privilegijama u odnosu na nezavisne nema riječi. Hvala. Klub SDSS-a? Gubi pravo na riječ. Klub HSP-a, poštovani zastupnik Pero Kovačević. Izvolite! Poštovani gospodine predsjedniče, kolegice i kolege, poštovana gospođo ministrice! Pa što kazati za ovaj Prijedlog zakona o financiranju političkih stranaka u odnosu na onaj dio nacrta koji smo imali prije nego što smo obavili razgovor za Okruglim stolom? Mora se priznati da je određeni pomak napravljen ali i dalje zakon ostaje šupalj kao švicarski sir i rađen je po mjeri HDZ-a i SDP-a. To se mora priznati i Damir je tu u pravu i to sam i Damir i ja govorili na Okruglome stolu. Zašto je rađen? Reći ću vam više primjera. Prvi je primjer zakon iako sam ja tražio u ime kluba Hrvatske stranke prava ne govori ništa o financiranju na temelju nekretnina, rentanjem nekretnina, iznajmljivanje. Tko te nekretnine ime? Ima SDP, ima HDZ. Zašto to u zakonu nije stavljeno? Zanimljiva je situacija. Ali recimo druga varijanta ako ćemo oko nekretnina Hrvatskoj stranici prava je na Starčevićevom oduzet Dom "dr. Ante Starčević". HSS-u je također oduzet također ovaj dio "Hrvatskog radiše" gdje sad ima prostorije HNS. To vam je sad ta situacija. Prema tome, zašto se nisu ove odredbe stavile u zakon? To hoću čuti. Znači a to nisu mali iznosi koje se dobije od rentanja nekretninama odnosno davanjem i razno-raznim drugim situacijama. Dalje, zašto kažem da je zakon i dalje šupalj kao švicarski sir? Reći ću vam samo par simulacija. Par simulacija na koje zakon ne daje odgovor. Kažete Kažete da pravna osoba može dati maksimalni iznos financiranja znači sa pravne osobe milijun kuna. A pravna osoba ima 5,6 firmi kćeri. 5,6 firmi kćeri ima. Zašto to niste stavili ako ste htjeli ograničiti? Je pravna osoba ali ima 5, 6 firmi kćeri i ona svaka ima status pravne osobe. Prema tome, od jedne pravne osobe može se ne dobiti milijun kako ovdje piše, može se dobiti 5,6,7,8 ovisi koliko već ima firmi, kćeri ili sinova ili već kako će ih zvati. Zašto, Zašto, 'ajmo simulirati imali smo situaciju za prošle parlamentarne izbore jedna tiskara u Gradu Zagrebu radila je promidžbu i cjelokupni dio za jednu političku stranku koja je za usluge svega toga platila

Zašto je recimo ta varijanta nije regulirana u zakonu? Znači to je onaj dio kažete simulacija. Prema tome, nije izvršena simulacija na na način da bude primjenjivo da pokušamo obuhvatiti sve one situacije za koje mi znamo da oni praktički, fakat djeluju da su to modeli već isprobani. Recimo zašto niste stavili ovu mogućnost ima se problema u nelikvidnosti pa se kod mnogih javnih poduzeća čeka dugo vremena da bi se naplatili izvedeni radovi ili usluge već ovisi o čemu je riječ. I onda da bi se došlo u redu prije na naplatu mora se ako je riječ o gradu uplatiti iznos na račun stranke koja vlada gradom. Ako je riječ recimo o javnim poduzećima na razini države ima i mogućnosti i slučajeva da se onda mora uplatiti na račun stranke koja je na vlasti. Te situacije recimo niste razriješili. Također, zašto nema u ovim odredbama ukoliko se utvrdi da je netko, neka pravna osoba, neki pojedinac obrtnik dobio posao na temelju javnoga natječaja ili u još goroj varijanti neposredne pogodbe zbog činjenice što je na račun stranke uplatio određeni iznos da bi moglo doći u situaciju. Znači ako se želi sve regulirati onda u ovome dijelu sankcioniranja i znači sprječavanja kršenja treba staviti i takve odredbe tako da bi se sve moglo dogoditi odnosno sve te nepravilnosti da bi se mogle nakon utvrđivanja da su bile kao takve kršenje, da su bile reketiranje ili razno-razne drugi odnosi da bi se mogli sankcionirati. I na taj način spriječiti ubuduće ponavljanje takvih ili sličnih varijanti. Evo recimo, uzmite samo u članku 15. zabrana financiranja i pogodovanja koje uopće ovaj dio nije razrađen s ovoga stajališta što sad ja govorim u ime kluba Hrvatske stranke prava ali gledajte varijantu sljedeću. Veli, fizičke i pravne osobe znači zabranjuje se financiranje političkih stranaka od strane fizičkih pravnih osoba protiv kojih se vodi postupak za naplatu dospjelih a nepodmirenih obveza prema Republici Hrvatskoj odnosno dalje. Pa recimo ovdje dođe i neplaćanje TV pretplate. Jel' tako. Tko te podatke ima? Ima samo odvjetnička tvrtka Hanžeković & Radaković koja u ime Hrvatske televizije radi taj postupak i zarađuje novaca, novaca i novaca. Kako ćete to utvrditi? Kako će stranka recimo koja je dobila, ona ne zna je li netko platio TV pretplatu. Ili nije platio. Dobro, u drugim zemljama to je normalno da ministri odnosno ministrice moraju odstupiti jer se utvrdilo recimo u Švedskoj je bila situacija da su utvrdili da ministrica nije plaćala TV pretplatu i kao takva morala je dati ostavku. Prema tome, dajte ako sad se vi pojavljujete gospođo ministrice za obranu ovoga zakona a na ovima svima varijantama je do sada bio gospodin Palarić. Pa vjerujem da imate mogućnosti bolje simulirati ove odredbe i ovo što danas ćete čuti od nas, što smo već čuli i od Damira i od drugih klubova pa i od kluba HDZ-a znači ako hoćemo napraviti ono da nastojimo maksimalno eliminirati sve razno-razne situacije koje se događaju. Događaju se ali trebamo znači spriječiti da se kao takve i dalje događaju. I sad recimo varijantu koju isto treba napomenuti a to je da fizičke osobe i pravne osobe recimo koje doniraju mojoj stranci prema odredbama ovoga zakona ili nekoj drugoj oporbenoj stranci mogu biti predmet šikaniranja nadležnih tijela kako recimo razno raznih inspekcija, poreznih uprava, financija i svega ostaloga, mogu biti. ovdje se ništa ne govori da one kao takve ne mogu biti predmet šikaniranja, ali recimo ta varijanta ako se sazna da je recimo moja stranka uplatila je neka pravna osoba recimo 100 tisuća kuna to se zna jer nadležna tijela znaju i kao takva mogu otići u šikaniranje takve firme zbog toga što je uplatila taj iznos na račun recimo moje stranke. Nema ni takvih odredbi koje će znači priječiti mogućnost šikaniranja odnosno zlouporabe svega onoga što se ne bi smjelo dopustiti. Prema tome, vidljivo je da je ovo, dobro je da konačno će Hrvatska dobiti ovaj zakon, to normalno da je dobro ali da moramo biti svjesni da do drugoga čitanja moramo sve ove situacije koje u životu jesu nazočne poglavito u ovim odredbama postupovnim vezano za ustvrđivanje, za sankcioniranje i za sprječavanje svega onoga što se ne bi smjelo događati na političkoj razini. Moramo znači otkloniti i onda ćemo konačno imati zakon, znači ako se usvoje i ove primjedbe moga kluba, kluba IDS-a i kluba HDZ-a. Znači, dobit ćemo ono što svi vjerojatno i želimo ali ne želimo ovo što sam ja govorio što je u praksi i što naše simulacije iz kluba Hrvatske stranke prava pokazuju i volio bih da me razuvjerite, ali nažalost ne možete. Hvala. Hvala. Ispravci netočnih navoda. Prva poštovana zastupnica Ivana Sučec-Trakoštanec. **Sučec-Trakoštanec, Ivana (HDZ)** Zahvaljujem gospodine predsjedniče. Ponovno ispravljam netočan navod ovaj puta gospodinu Kovačeviću koji vjerojatno misli da će više puta ponovljena neistina se pretvoriti u svoju suprotnost tj. istinu ali neće. Dakle, istine radi Hrvatska demokratska zajednica ponavlja nema prostora koje rentira, nije rentijer, mi smo ozbiljna politička stranka koja u minimalnim vlastitim prostorima obavlja političku djelatnost za koju smo registrirani. I ja molim kolege da koji budu poslije diskutirali, da se ne moram svaki puta javljati, da to uzme kao istinitu dakle činjenicu. Hrvatska demokratska zajednica se ne bavi rentiranjem meni je žao to reći što nemamo više prostora dakle za razliku od nekih drugih stranaka koje imaju te prostore ali to je sada propust nekih bivših Vlada koje nisu onu imovinu socijalističkog saveza i bivših komunista SKH dobro podijelili pa to nek ostane na teret onima koji su to trebali napraviti a nisu. Hvala. Drugi ispravak poštovani zastupnik Dražen Bošnjaković. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Kolega Kovačević je rekao kao jednu slabu točku ovog zakona da nema odredbi o financiranju vezano za nekretnine i za rentanje nekretnina. Mislim da je to netočan podatak jer u članku 2. ovog zakona imamo kao naveden izvor prihoda, to je imovina u vlasništvu političke stranke. Ako to povežemo sa člankom 19. pa vidimo da u izvješću koje stranka mora dostaviti u tom izvješću mora se prikazati porijeklo i način utroška sredstava prikupljenih tijekom kalendarske godine. To znači u tom izvješću mora biti onaj prihod koji je stečen ili rentom ili ne znam iz prihoda firme kćeri i svi drugih prihodi. Slažem se sa vama da je dobro da je zakon u prvom čitanju, da ga do drugog možemo poboljšati ako imate prijedloge, da se ove da se ove odredbe pojasne i da budu možda jasnije to će biti dobro došlo ali nije točan podatak da tih odredbi nema. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Treći ispravak poštovani zastupnik Mario Zubović. Pa evo, ja bih isto gospodinu Kovačeviću ispravio navod da je ovaj zakon pisan za SDP i HDZ. To jednostavno nije točno i nije namjera tog zakona da bi bio vezan uz SDP i HDZ. I drugo bih rekao da nije lijepo da saborski zastupnik svjesno iznosi neistinu i onda se sjedne u klupu i smije se tome kako mi ispravljamo to da HDZ ne iznajmljuje svoje prostore. Vi to znate, već je rečeno nekoliko puta, da mi ne iznajmljujemo prostore, da ih nemamo ali dođete za govornicu i to ponavljate zato jer to televizija prenosi. To jednostavno nije lijepo To jednostavno nije lijepo i nije korektno. Saborski zastupnik ne može iznositi neistinu. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Četvrti ispravak poštovani zastupnik Branimir Pasecky. **Pasecky, Branimir (HDZ)** Gospodine predsjedniče, ja isto bih se osvrnuo na netočnost navoda gospodina jer je on proturječan, Kovačevića. Nije istina jer je on prosto suprotan onome što njegova stranka u posljednje vrijeme govori jer proizlazi da će oni uskoro biti najjača stranka u Hrvata. u Hrvata. Prema tome, i imat će predsjednika Vlade itd. Pa onda trebali bi sebe tamo vidjeti. Zbog toga ja očekujem da će do drugog čitanja on se smjestiti tamo gdje misli da bi trebali biti i da će korigirati svoje mišljenje. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Ovaj drugi dio nije ispravak netočnog Pero Kovačević. **Kovačević, Pero (HSP)** Poštovani gospodine predsjedniče, točno digao sam povredu poslovnika jer uvaženi kolega je povrijedio članak 209. jer ja o tome nisam govorio, a inače ste u pravu što ste rekli. Hvala. Da, da, svakako. Idemo dalje. Klub PGS-a, SBHS-a, MDS-a poštovani zastupnik Željko Pavlic. Poštovani gospodine predsjedniče, poštovana gospođo ministrice, poštovane dame i gospodo! Evo, dopustite dakle da se i ja ukratko u ime kluba regionalnih stranaka osvrnem na Zakon o financiranju političkih stranaka. Mi mislimo da je to bitan zakon, da ga treba dakle što prije donijeti u Hrvatskom saboru i podržavamo dakle inicijativu i intenciju ovog zakona koji je uobličen na ovakav način ali u drugom čitanju ćemo imati osnovnu primjedbu da se sam zakon preimenuje i da to bude nacrt zakona o financiranju političkih stranaka i izborne promidžbe. dakle da ovaj zakon mora obuhvatiti dakle i izbornu promidžbu jer kao što vam je poznato izborna promidžba je do sada obuhvaćena samo što se tiče izbora za predsjednika Republike, a s obzirom da su pred nama dakle izbori za Hrvatski Hrvatski sabor mislim da bi to trebalo obuhvatiti i ovim zakonom. Dakle, prihvaćamo intenciju ovog zakona u tom smislu, no imamo i određene primjedbe. Naša je generalna dakle primjedba da bi ovakav zakon morao imati još jedan osnovni cilj tj. da on i razvija i osigurava razvoj političkog pluralizma u Republici Hrvatskoj. Nažalost, to nije slučaj. Mi se također slažemo s onima koji tvrde da on pogoduje velikim strankama dok male stranke ostaju dakle na margini bez potrebnih sredstava za njihovo funkcioniranje, bez obzira na to dakle kako kvalitetne programe imaju. Na taj način oni su osuđeni na vegetiranje ili čak i na laganu dakle eutanaziju i pitanje koliko će one dakle stranke dakle opstati na političkom političkom tržištu. No i to je dobro prema Zakonu o političkim strankama čije smo drugo čitanje dobili dakle od strane Hrvatske stranke prava koja za razliku od eutanazije koristi takve, izaziva ili radi masakr prema političkim strankama jer dekretom zakonom te stranke ukida. No da se vratimo ovom našem zakonu. Dakle rekli smo da ovaj naš, ovaj predloženi zakon ima dobre strane. Pogotovo je dakle za pohvalu to što su u ovom zakonu prihvaćene primjedbe koje su se čule na Okruglom stolu i na raspravi o ovom zakonu. Tu prvenstveno dakle mislim na članak 15., na nove stavke koje govore da se političke stranke ne mogu financirati dakle od strane fizičkih i pravnih osoba protiv kojih se vodi postupak za naplatu dospjelih a nepodmirenih obaveza prema Republici Hrvatskoj. Nažalost svjedoci smo bili dakle da je predizborne kampanje u dosadašnjim izborima da su takve kampanje financirale i takve, takve firme koje nisu davale plaću svojim radnicima, koje nisu plaćale doprinos a imale su sredstva da financiraju, da financiraju, podupiru određene političke stranke, a vjerojatno je bio u pitanju «deal» da se nešto oprosti ili da im se ide na ruku. Također pozdravljamo i iznimku dakle u tom članku gdje se zabrana financiranja ne odnosi na financiranje programa namijenjenih na edukaciju. Mislim da bi to trebale zapravo tu edukaciju i proširiti na različite civilne, civilne procese ili programe. Što se tiče ostalih primjedaba imamo primjedbu na članak 3. koji govori dakle o tome da se političkoj stranci daju određene dakle donacije u obliku proizvoda ili usluga. Pa tu postavljamo pitanje na koji način će volonteri izdavati račun stranci o uslugama koje pružaju? Dakle mislimo da bi to trebalo detaljnije regulirati, pitanje usluga. Zatim pitanje limita na donaciju fizičkih i pravnih osoba. Naš je stav da predloženi dakle iznosi tj. 90 tisuća kuna ili milijun kuna da budu manji i to bi utjecalo da naše predizborne kampanje ne budu preskupe. Ne budu, dakle da se na njih ne troše enormna sredstva kao što je to bilo do sada jer jednostavno to nije u skladu sa standardom koji imaju naši građani i nije u redu, dakle u skladu i sa našim bruto društvenim proizvodom jer često naše kampanje izgledaju a isto toliko i koštaju kao kampanje u Sjedinjenim Američkim Državama na primjer. Također imamo primjedbu na članak 9. Mislimo da opet nam stoji odredba prema kojoj ukoliko pojedini zastupnik ili zastupnica nakon konstituiranja Hrvatskog sabora napusti ili promijeni članstvo u političkoj stranci financijska sredstva koja se raspoređuju iz Državnog proračuna za rad stranaka ostaju političkoj stranci kojoj je zastupnik pripadao u času konstituiranja Hrvatskog sabora. Navedeni slučaj dovodi u pitanje ustavnu odredbu o neobvezujućoj naravi mandata saborskog zastupnika. također tražimo da, da i financijski, financijski izvještaji budu detaljniji i opširniji i također mislimo da bi među sankcije političkih stranaka ukoliko dakle ne naprave izvješća kako je trebalo, trebalo navesti i gubljenje sredstava iz državnih i lokalnih proračuna a ne samo kazne. Također mislim da bi trebalo u članku 4. dodati, definirati da kod davanja dobrovoljnih priloga, donacija Prijedlogom zakona za sada nije izričito propisano da se dobrovoljni prilozi u novcu moraju uplatiti na središnji žiro-račun političke stranke. Također nije propisano obavezno zaključivanje ugovora o darovanju u slučaju davanja dobrovoljnog priloga, donacije pored izdavanja računa od strane političke stranke kao daroprimca. Također ne predviđa se da se te ugovore o darovanju obavezno unosi klauzula o političkoj korektnosti darovanja. Pa imamo dakle poseban članak koji govori o tome ali nije na to vezan uz ovaj institut darivanja. Evo možda, evo za kraj za primjer nekoliko riječi o transparentnosti kako bi zapravo svaka stranka morala postupati. Mi kao MDS, Međimurski demokratski savez za prošlu godinu dali smo sva izvješća dakle svim potrebnim institucijama. Evo ovdje isto javno možemo reći da je naš prihod u 2005. godini bio 228 tisuća kuna. Da su bile to tri tranše Međimurskom demokratskom savezu od 75 tisuća kuna, 3 tisuće od općine Donji Kraljevec. Da smo jednu trećinu tih sredstava utrošili na rad same stranke. Uredili smo svoj ured. To su bili troškovi također izborne kampanje. A dvije trećine potrošili smo na različite projekte koje su nam kandidirali određene udruge ili pojedinci. Tako smo 65 tisuća kuna 2005. godine odvojili za, u Fond za stipendiranje studenata. Znači raspisali smo javni natječaj i dali smo 21 stipendiju studentima. Ove godine dali smo 70 tisuća kuna i dali smo 23 stipendije i tako dalje. Mislim da bi na taj način svaka stranka i ovdje u Saboru morala dati izvješće kako troši svoja sredstva. Mislimo da bi to itekako utjecalo na ugled političkih stranaka i političara jer eto zadnji, zadnja istraživanja pokazuju da su političari opet na samom dnu po dobivanju ocjene povjerenja. U Hrvatskoj je ta ocjena od 1 do 5. Za političare 1,7, možda malo danas može utješiti da je ta ista ocjena 1,7 ocjena i u 19 zemalja gdje je vršeno istraživanje. Da su na prvom mjestu liječnici, da su na drugom mjestu učitelji i profesori sa ocjenom 2,8 u Hrvatskoj. Evo ovo je isto možda prilika dakle da učiteljima i profesorima dademo podršku. Znamo da štrajkaju dakle da im dademo podršku i u ovom proračunu. I dobro da zaključim dakle. Mi podržavamo intenciju ovog zakona. Ukoliko će on do drugog čitanja biti promijenjen u tom smislu da se u njemu obuhvati financiranje izbornih kampanja mi ćemo ga i podržati. Hvala lijepa. Hvala. Ispravci netočnih navoda. Prvi poštovani zastupnik Dražen Bošnjaković. **Bošnjaković, Dražen (HDZ)** Pa kolega Pavlic je rekao da Zakon o političkim strankama koji je u proceduri od strane kolega iz HSP-a da će dovesti do eliminiranja malih političkih stranaka i to dekretom i da će zapravo učiniti masakr nad njima. Mislim da je to netočan navod jer naprosto prema sadašnjoj zakonskoj regulativi 100 punoljetnih građana može osnovati političku stranku. zakonu, po prijedlogu zakona koji je u proceduri zapravo se drugačije reguliraju uvjeti, traži se jedan veći broj građana i mislim da je to više na tragu uređivanja naše političke scene jer kad pogledamo na političkoj sceni imamo preko 100 političkih stranaka. To ja mislim da nije niti politički pluralizam nego da je više jedan nered. I definitivno da se u tom segmentu nešto mora učiniti. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Drugi ispravak, poštovani zastupnik Velimir Pleša. **Pleša, Velimir (HDZ)** Veli gospodine Pavlic da bi donošenje ovakvog zakona odnosno teksta ovakvog bilo na neki način eutaniziranje pojedinih malih stranaka. To je netočno. Upravo suprotno. Ovakav bi zakon osigurao jednaki tretman svih stranaka i fer play u izborima. Korupcija bi se svela na minimum, a povećalo bi se povjerenje u političare i političke stranke da se ne bi morale skrivati iza nekih velikih stranaka na svakim izborima, po mogućnosti u obliku druge stranke. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Treći ispravak, poštovani zastupnik Nenad Stazić. (SDP)** Netočna je tvrdnja da odredba zakona po kojem bi zastupnik koji bi nakon konstituiranja Sabora gubi pravo na novac novac iz državnog proračuna, odnosno da taj novac pripada stranci koja ga je kandidirala znači dovođenje u pitanje neobvezujućeg mandata. To nikakve veze s neobvezujućim mandatom nema. neobvezujući mandat je nemogućnost da se zastupnika opozove za vrijeme trajanja mandata, a ne njegovo pravo da prevarom biračkog tijela

Gospodine predsjedniče, gospođo ministrice, kolegice i kolege. Klub zastupnika HNS-a podržava svaki zakon koji će unijeti više pravila i više reda i više jasnoće u financiranje političkih stranaka. Jer sve poteškoće koje nastaju nejasnim financiranjem na toj razini, na političkoj razini one se na ostalim razinama društva multipliciraju. Stvarno se sa pravom govori o tome da naša borba protiv korupcije ide vrlo sporo, da smo na indeksu percepcije korupcije zadnjih nekoliko godina više-manje na istom mjestu nakon proboja koji smo načinili u prvim godinama ovoga stoljeća. A politička korupcija koja se događa na razini političkih stranaka ako se događa ona se na svim ostalim razinama bitno povećava, ona se multiplicira sa nekim faktorom kojega je naravno teško izračunati, ovisno o tome kakvo je stanje društva. Stoga u tom segmentu financiranja političkih stranaka i politike stvari trebaju biti što je moguće jasnije. I u tom smislu naravno podržavamo intenciju ovoga zakona koji u taj segment unosi neke nove elemente i pokušava pojasniti situaciju financiranja politike i političkih stranaka. Međutim, neke stvari u ovom zakonu već po njegovom izričaju po našem mišljenju nisu pravilno riješene. Pa ćemo naravno u ovom prvom čitanju u tom smislu izreći svoje primjedbe. A to je da u ovom zakonu nema financiranja kampanja. Financiranje kampanja je jedna posebna tema i bilo bi dobro da kada donosimo zakon da reguliramo cjelovito jedno pitanje, jedan problem. Problem financiranja politike, a pogotovo dakle financiranja kampanja, se ne razumije./ … koja bi neka kampanja trebala imati. Bilo bi dobro dakle i taj sadržaj financiranja politike dođe u ovaj zakon. Nema razloga da to bude u nekom drugom ili u nekom trećem zakonu i da se iznosi za financiranje kampanja limitiraju. Nema potrebe da u Republici Hrvatskoj bilo koja i bilo čija kampanja bude veća od nekog iznosa, ja imam nešto malo iskustva s time pa ću reći koji bi to bio približan iznos. Dakle radi se o redu desetak ili nekoliko desetaka milijuna kuna. Sve ono što je preko toga iznosa, što ide preko 50 ili ne znam koliko milijuna kuna je ubijanje birača u pojam. I onemogućavanje da neka politička ideja koja je možda kvalitetnija zbog te zagušenosti medijskoga prostora, bili smo svjedoci toga u ovoj državi, zapravo ne može doći do očiju, niti do ušiju birača jer je neka kampanja tako bogata i tako glasna da neka druga ideja koja nema tu snažnu, financijsku medijsku podršku zapravo ne može doći do birača. budemo, ako budemo odlučivali o tome da i financiranje kampanja uđe u ovaj zakon onda bi trebalo naravno i te kampanje limitirati. Ovdje se govori o tome koji su limiti ukupnog iznosa donacija. Naravno da treba ostaviti pravo građanima da doniraju političke stranke. Međutim, bojim se da idealizma u odnosu prema političkih strankama u ovoj državi ima sve manje i manje ili ga uopće nema. I postavlja se pitanje zašto bi netko kao pravna osoba financirao političku stranku sa milijun kuna godišnje ako za to nema sasvim određeni interes i ne očekuje dakle uzvrat od te političke stranke. Zašto bi to netko činio i zašto bi neka privatna osoba nekoj stranci dala 90 tisuća kuna? Koji bi to bili razlozi? Prema tome, smatram da to pravo treba ostaviti unutar ovoga zakona. Ali to pravo treba bitno, i jedno i drugo odnosno tu mogućnost treba bitno limitirati. Milijun kuna po pravnoj osobi i 90 tisuća kuna po privatnoj osobi apsolutno previše Teško mi je zamisliti situaciju u kojoj bi netko dao taj novac, a da zapravo apsolutno ništa ne očekuje od te političke stranke. A ako netko da milijun kuna vjerojatno očekuje sutra u nekakvih hipotetskim situacijama ustupke koji su teži za desetak ili možda stotinjak puta u odnosu na onoga što je on dao. To nije samo naša priča i naše iskustvo i naša situacija. To je univerzalno tako u svijetu. Prema tome to treba gotovo univerzalno, pogotovo u Europi toga nema. Prema tome to bi trebalo ostaviti kao mogućnost, kao pravo. Doista postoje simpatizeri, ali ovi iznosi su po našem mišljenju apsolutno previsoki. U stanju u kakvom se danas nalazi naš politički život smatramo da je financiranje iz proračuna koliko god zapravo nije tržišno i ne govori o tome kakva je potpora nekoj politici što se tiče donacija zapravo najčišći oblik financiranja. Ali tu postoji jedan nesrazmjer koji otežava plasiranje ili život novih ili manjih političkih stranaka. Mi smo prije u našim zakonima imali da iznos koji se dijeli na političke stranke, 1/2 se dijeli na sve stranke jednako. Jer svaka stranka ima više-manje iste potrebe. Svaka iole značajnija politička stranka ima iste političke potrebe, ima potrebe prezentirati, razvijati sve programe koji se tiču političkoga života, prema tome imati sva tijela, prema tome potrebe svih političkih stranaka u jednom segmentu, pogotovo parlamentarnih političkih stranaka su zapravo iste i u tom dijelu bi trebalo biti i njihovo financiranje isto, a drugi dio proračuna, recimo druga polovica ukupnog kolača koji se daje političkim strankama treba biti u skladu sa brojem zastupnika jer treba honorirati i to da su te stranke i ti birači podržali, odnosno tu političku opciju. To bi imalo puno više logike, ova potpuna proporcionalnost toga davanja zapravo otežava formiranje političkoga profila manjih i srednjih političkih stranaka, a pogoduje samo najvećim političkim strankama i mislim da to u tom Prijedlogu zakona nije u redu. Ovdje se u ovom Zakonu govori da donacije treba zabraniti ako su neka poduzeća u većinskom vlasništvu države, smatram da je apsolutno štetno da bilo koje poduzeće koje je u bilo kakvom vlasništvu države može financirati bilo koju političku stranku. Mogućnost zloporabe na toj razini je gotovo neograničena, prema tome treba onemogućiti da bilo koje poduzeće u javnom vlasništvu, dakle vlasništvu države ili jedinica lokalne samouprave sa bilo kojim iznosom toga vlasništva ima pravo financirati bilo koju političku stranku, jer ta politička stranka odlučuje posredno ili izravno o tome tko će voditi to poduzeće, kakva će biti njegova politika i šta onda možete očekivati da će ta donacija biti slobodna? Ona je dakle politički uvjetovana, stranački uvjetovana preko stranaka koje čine vlast i tu mogućnost takvog posebnog utjecaja na financiranje stranaka treba u potpunosti onemogućiti i to je ono što bi trebalo staviti u ovaj Zakon u njegovom drugom čitanju. I na kraju ono što je tu osobito važno to je pitanje provedivosti ovoga Zakona. Mi imamo niz dobrih zakona, većinom su naši zakoni dobri ako se provode na pravi način. Ono što je problem je teškoća oko provođenja naših zakona mi smo i do sada imali mogućnost da se neki elementi ovoga Zakona koji su bili zapisani u nizu drugih zakona, Zakona o političkim strankama, Zakona o pravima i dužnostima zastupnika i dužnosnika itd. da se ti zakoni provode. Pitanje je kako će se provoditi ovaj Zakon? Navest ću jedan primjer. Bojim se da je ovdje situacija ista kao što je i sa dobrim dijelom našega političkoga i javnoga života, a to je da postoje stvari koje svi vide, malo tko o njima govori, a tijela koja bi se time trebala baviti po svojoj dužnosti u tom smislu ništa ne rade. Tako imate ljude koji imaju puno više nego što bi po deklariranim sredstvima mogli imati, žive po desetak puta iznad onoga što bi mogli živjeti prema svojim deklariranim sredstvima, ali o tome se priča, međutim državna tijela koja se time trebaju baviti policija, pravosuđe, Državno odvjetništvu u tom smislu ništa ne poduzimaju. Čini mi se da se to događa i sa političkim strankama. Spomenut ću kampanju predsjednice, kandidata za predsjednicu države gospođe Jadranke Kosor. Kampanja koju je deklarirala stranka koja je kandidirala gospođu Kosor iznosila je negdje oko 6 milijuna kuna. Onaj tko nešto zna o kampanjama dovoljno je bilo da samo jedan dan prati kampanju gospođe Kosor mogao je zaključiti da taj iznos nikako ne može biti 6 milijuna kuna. Nezavisni analitičari, šta god to značilo, su procijenili da je iznos te kampanje gotovo 10-tak puta viši nego što je deklariran, ali niti jedno tijelo u tom smislu nije ni pokušalo reagirati i normalno je da Ministarstvo unutarnjih poslova, Državno odvjetništvo i ostala tijela koja bi to također mogla i trebala pratiti nisu u stanju, nemaju tu vrstu nezavisnosti da bi mogla problematizirati kampanju bilo koje političke stranke, a pogotovo vladajuće političke stranke i to je dakle pitanje koje se otvara kada se radi o ovome Zakonu. Naša tijela moraju biti osposobljena da provode ovaj Zakon, ovaj Zakon će omogućiti nešto prostora, nešto zraka tim našim tijelima, ali stalno trebamo bdjeti nad time kako će ovaj Zakon biti provođen. Ne može se dogoditi da se deklarira neki iznos koji je apsolutno vidljivo, višestruko niži od onoga što se stvarno događa, a to je ona priča sa paštetom, protukandidat je rekao da se ni pašteta više ne može otvoriti, a da se njegova protukandidatkinja ne ugleda na televiziji, novinama itd., a da se zapravo ništa ne može učiniti jer dakle naša tijela nisu osposobljena da problematiziraju, da ispitaju tu situaciju pa nam onda kao i kod većine ovih drugih pitanja ostaju nagovještaji, sigurno istine za neke, …/Govornik se ne razumije./… za neke druge kojima to ne odgovara i nad tim našim procesom ostaje sumnja pa naravno ne doprinosi stvaranju jasnih odnosa i čišćih situacija kada je u pitanju tako važna stvar kao što je kampanja, kao što je izbor predsjednika države, saborskih zastupnika, a posredno onda naravno i Vlade Republike Hrvatske. E to je ono što je problem iza ovoga problema. Mi možemo …/Govornik se ne razumije./… ovaj Zakon jako dobar i ja očekujem da će ovaj Zakon doista biti pomak u reguliranju toga prevažnoga pitanja, ali će se pitanje provođenja toga Zakona nalaziti sa općim pitanjem i problemom provođenja zakona koje donosimo. Ukratko Klub zastupnika Hrvatske narodne stranke i liberalni demokrati će poduprijeti ovaj Zakon u drugom u prvom čitanju, očekujemo da će ovaj Zakon dobiti ova poboljšanja o kojima smo mi govorili i drugi klubovi, očekujemo da će taj zakon donijeti malo više prostora i mogućnosti reguliranja toga prevažnoga pitanja, ali stalno treba bdjeti nad mogućnostima da se ovaj Zakon doista i provede. Hvala lijepa. Poštovani zastupnik Vladimir Jelkovac. Izvolite. Prvi onaj u kojem je rekao da nema nigdje odredbi o financiranju kampanje. Samo financiranje političke stranke je između ostalog financiranje kampanje zato jer je temeljni posao svake stranke i to je ono što uvijek se kaže kad završe jedni izbori počinje kampanja za druge izbore. Prema tome i, rad stranke je financiranje kampanje. I sljedeća stvar kaže da svaka politička stranka ima iste potrebe misleći u onom fiksnom djelu neovisno o svojoj veličini. To naprosto nije točno jer je nemoguće da neka velika stranka recimo kao HDZ koja ima nekoliko stotina tisuća članova ima iste fiksne troškove kao i neka mala stranka koja stane u lift jer samo dvorana za sastanke mora biti puno, puno veća od one male. Drugi ispravak, poštovani zastupnik Frano Matušić. kandidatkinje za predsjednicu države koštala desetak puta više nego što je to prikazano. Naime, sasvim je jasno da je prikaz troškova točan a ti vaši kako ste rekli nezavisni procjenitelji vjerojatno nisu nezavisni. Vjerojatno su iz HNS-a ili Liberalnih demokrata prije. Prema tome, nemojte obmanjivati javnost nekakvim iznosima. To bi značilo da je kampanja koštala 60 milijuna kuna. To je doista izvan svake pameti. Drugi ispravak, poštovani zastupnik Mario Zubović. **Zubović, Mario (HDZ)** Gospodine predsjedniče! Isto bih ispravio gospodina Radoša njegovu špekulaciju da nije prikazana točno koštanje kampanje gospođe Kosor. To jednostavno nije točno. Bilo bi možda bolje da ste progovorili kako je ministar Čačić koristio proračun odnosno novce svog ministarstva reklamirajući ministarstvo a i poslove koje je ministarstvo za njegovog mandata radilo a ustvari je reklamirao sebe.

ovisi ne samo o financiranju stranaka. Politički profil jedne stranke ovisi o osobi, ovisi i programu. O političkom profilu jedne stranke ovisi se također o osobama koje također promiču taj program a politička stranka ne dobiva

to je povreda Poslovnika. Gospođa Petričević nije dakle ispravljala ono što sam ja rekao. Apsolutno je nesporno da su novci važni i za profilaciju političke stranke odnosno razvijanje njenih programa. Ona može misliti da nije. Ako ona misli da to nije tako onda neka se HDZ odrekne dijela svojih sredstava za račun drugih stranaka. Ova spekulacija oko političkog djelovanja je apsolutno nepoštena, to je vrijeđanje zastupnika. Ja sam gospođo Petričević cijeli svoj život bio na istoj političkoj opciji a stranke su se mijenjale zato što je to bio sticaj političkih okolnosti. Što se komunista tiče pogledajte malo oko sebe. Tu imate prave komuniste. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Ovo nije povreda Poslovnika. Mir, molim vas! To je objašnjenje ispravka netočnog navoda. Poštovani zastupnik Nenad Stazić. Izvolite! **Stazić, Nenad (SDP)** Netočno je da će ovaj zakon u pogledu provedbe proći kao i većina drugih zakona koje donosimo u ovom Saboru. Ovaj zakon će proći mnogo gore. Zašto? Zato što članak 17. kaže da nadzor nad financijskim poslovanjem političke stranke provodi između ostalog Ministarstvo financija. Pa ministar financija uvijek dolazi iz stranke koja je dobila izbore, znači koja je vladajuća stranka. I sad bi ministar financija trebao vršiti nadzor nad svojom strankom. Pa posve je jasno kako će taj nadzor vršiti. Prema tome, ovaj zakon s tom odredbom članka 17. će biti apsolutno neprovediv. je ispravljao netočni navod Klub zastupnika HDZ-a, poštovani zastupnik Dražen Bošnjaković. Izvolite. gospodine predsjedniče. Gospođo ministrice, kolegice i kolege. Vidite, kako ove Biblijske me idu pa ja bih raspravu o ovom zakonu počeo tako da onaj tko je nevin nek' baci kamen. mislim na ovih 15.-tak godina. Mislim da malo tih nevinih ima jer jednostavno kad nema, kad ne postoje pravila igre onda se doista ponašamo sukladno onim pravilima koje vrijede na nekom sivom ili crnom tržištu. I to je živa činjenica. Počev od samoga sebe i tu doista postoji svijest o tom grijehu da je, da financiranje političkih stranaka u ovih 15.-tak godina nije bilo korektno. Mogu sada reći kao neki alibi da smo pokušavali već u više navrata nešto glede tog glede tog problema učiniti i predlagali smo upravo da financiranje političkih stranaka postane što je moguće transparentnije odnosno da se ova siva zona, ova nevidljiva, ovi nevidljivi kanali da se pokušaju svesti na neku razumnu mjeru. I sve je to zapravo pitanje mjere. Da li mi pretjerujemo ili mi ne pretjerujemo? I svakako da mi ovdje možemo govoriti o tome i tko je samo jedanput sudjelovao u političkoj kampanji onda zna točno koliko košta jedna sekunda na televiziji, koliko košta spot, koliko koštaju jumbo plakati, city lajtovi? I onda kad se izbaci na kraju onaj završni račun onda doista vidite da nismo bili iskreni prema javnosti. Svi. Ako to što znači. Normalno veće stranke malo više jer su veće stranke pa su bogatije, pa sa novcem pokušavaju doista i da između …/Govornik se ne razumije./… profiliraju i svoj program a oni koji su manje stranke oni jednostavno upravo zbog toga što su manje atraktivne za sve one mutne poslove i prođu upravo sukladno svojoj jačini odnosno veličini. I to je sva ta istina. I to je sva ta istina. I onda uvijek ne razumije./… ili-ili, da je na jednoj strani da je pošteno, na drugoj da je loše zapravo ne stoje. I sami sebe lažemo i lažemo i one ljude koji bi ovdje mi trebali predstavljati i svakako da je financiranje političkih stranaka veliki problem. Da li će ga ovaj zakon riješiti? Uvije je dobro kada postoji upravo sama svijest o tome da je nešto problem, da ga se pokušava riješiti. Ja ne znam da li je 90 tisuća kuna malo ili puno, ili milijun kuna. To je ono isto kao priča kada pisac postaje klasik pa kažu sto godina mora proć'. Pa onda smo mi skeptici. Pitaju 99, pa može 99, 98 i na kraju možete zbilja doći da možete klasik postati i nakon jedne godine. Tako isto da li je ta, da li je taj plafon limit od 90 tisuća ili milijun kuna, da li je mali ili veliki, to upravo, vrlo je to relativno. Ali ono što mi mislimo da ćemo na ovakav način rješavanja problema doista dobiti transparentno i da neće biti, nije to estetika, ono bezinteresno sviđanje, pa onda mi volimo nešto, nemamo nikakav interes onda se to sviđa. Svaka donacija u sebi zapravo upravo sadrži taj interes. Čuvena polemika Webera i Marxa upravo ide s time kada Weber piše pismo Marxu, kaže dragi Karle kao ti misliš da ideje vladaju svijetom onda bi svijet odavno bio jako dobro i lijepo uređen, ali svijetom vladaju interesi. I to je po svima jasno i oni su legitimni ako normalno su limitirani upravo da ne smiju preći onu tu tanku crtu između onoga što doista pripada suspektnom suspektnom ilegalnom i čega smo mi upravo i svjedoci. Sjetimo se samo prošlih ovih lokalnih izbora. Ja sam onda bio rekao, ne znam koliko je to i heterično, jest problem što su ljudi mijenjali svoja naglo politička uvjerenja onih datuma, onih dana kad su se konstituirale gradske županijske skupštine. To i jest problem. spominje se ovdje često Karlovac, spominje se ovdje često Sisak, spominje se Osijek, Split itd. Ali to jest problem. I vrlo mu je teško stati na kraj. imate neki naivnu nadu da će neki sud javnosti zapravo to, takve ljude i takve političke stranke eliminirati iz političkoga života. Ali kako vidimo 2005. je zapravo je eskaliralo. Ali rekao sam jednu drugu misao. Da su zapravo puno opasniji oni koji su stajali iza tih transakcija. Oni koji žele, koji su platili te prebjege, koji su platili tu promjenu političku volju građana, koji zapravo žele nešto što je vrlo, također s njihovog aspekta vrlo razumljivo da vrlo brzo ne samo naplate ono što su dali nego da i taj svoj ulog i multipliciraju. To je problem i tu onda zapravo izostaje funkcioniranje pravne države. A ovih prebjega, ovo što je kolega Radoš rekao, ja sa s time posvema slažem. Može to izgledati da ne znam promjena iz HSLS-a u liberalne demokrate da je krimin. Ja to ne mislim ni na koji način osuditi. Politika je, prvo je proces i život u političkim strankama nije svaki puta idiličan. I … … /Upadica pa i vi ste imali tih potresa i u vlastitoj stranci i sami znate i sigurno ste svjesni da ste gubili neke ljude za koje ste privatno u nekim ljudskim relacijama bili u sasvim dobrim odnosima. Ali upravo te anticipacije, procjene, to je uvijek to nije samo svaki puta stvar samo neke privatne stvari nego neki put dopustite da postoji taj ideološki koncept one razlike koji se onda pokušavaju artiklirati na ovaj ili onaj način. zbog toga isto ovo što je i kolega Stazić kad je bio replicirao kako ćemo riješiti ove prebjege da li normalno po Ustavu i ne možemo ništa, obvezujući mandat je civilizacijski doseg. Posljednji puta mandat je obvezujući koliko se ja pamtim u Sovjetskom savezu tamo. Oni su imali obvezujući mandat. Naš mandat, i mislim da je to dobro. To doista, to nije nešto što se ne događa u nekim drugim zemljama. Normalno kad se događa nama i još ako pri tome gubimo onda smo, onda nas to čini blago nervoznim i ljuti smo upravo na takve ljudi i o njima mislimo to što mislimo. Ali, e sada, da li, kako će to na razini ne znam odluke moguće Ustavnoga suda da li onaj tko promjeni stranu da li će moći zadržati i miraz ovaj tisuća kuna. Što će biti s time? To su dosita stvari koje pokazuju da iz politike treba taj novac što je moguće više ga izvući, izvući, maknuti ga da on ne bude, da i da se naprave takva pravila igre gdje ti ako ništa drugo da ti prebjezi, odnosno transferiranja neće biti i novčano stimulirano, nego doista da to ovisi od naše ideološke političke odluke, volje da određenom momentu sa određenom političkom se više ne mirimo. S druge strane zašto je važan i ovaj Zakon o financiranju političkih stranaka? Pa prije svega zbog toga što nam startne pozicije nažalost nisu iste. Neke stare tradicionalne stranke su hendikepirane. Na nju se primjenjuju zakoni konsifikacije, nacionalizacije pa su gubili svoje prostore, gubili su svoju imovinu. Neke druge stranke su imali sreće da oni koji su '90. godine pobijedili se nisu tako ponašali pa su eto ostavili određenu imovinu, nekretnine nekima drugima pa je to bio dobar polog polog za jedan eto relativno, temelj za i dalje političko djelovanje. Neke stranke su nastajale upravo onih '90.-ih, '89.-ih, '90.-ih godina koje nisu imale tu sreću. Ali to znači da bi mudrost države, središnje vlasti trebale upravo omogućiti i da oni također mogu politički djelovati i da je što je moguće više da poštujemo taj fer plej, da doista neko treći … /Govornik se ne razumije./ … a da drugi zapravo ima sve. Ja isto mislim da se vrlo lako može napraviti koliko to netko, da ne budemo samo zapravo taj tržišni princip koliko netko smotova može platiti. To doista onda kontaminira, to onda zaguši zapravo taj, uopće tu javnost. I onda doista neko se pojavljuje, što se kaže onako sa ne baš previše ukusa iz paštete, a netko drugi zapravo ni na koji način ne može artikulirati neku svoju poruku, upravo iz razloga što nema. su te, te stvari su moguće da se limitiraju kako bi ta trka što je moguće više bila ravnopravna. Svakako da ne možemo tražiti puno ravnopravnost. Kao što isto ja mislim da parlamentarne stranke ne može jedini princip, jedini kriterij biti broj mjesta u Parlamentu. njega treba honorirati. Sama činjenice su građani nekog izabrani 20 zastupnika, a druga svega 5. To se također treba honorirati. Ali i to ne smije biti jedini kriterij. Tu se na neki način, parlamentarne stranke moraju u startu isto također da da drže, da zapravo da ova središnja vlast koja svakako je promjenjiva nije stalna, nije konstanta, upravo da to shvati da i ona poneki puta može doći u poziciju da bude manja, da bude manjina i da pripada onima koji neće kontrolirati. Nije dobro da zapravo u startu uvijek mislimo da ministar financija ne bi mogao kontrolirati. To nije dobar stav. Onda zapravo, a onda, a opet ne vjerujemo baš previše nekim neovisnim revizorima i tako. Ali u startu moramo stavljati povjerenje u svoje institucije pa dopustiti da doista ministar financija može biti čovjek koji bi mogao i da vrši reviziju i vlastite stranke. Možda je ovo što govori naivno, možda to doista. Ali ako to ne bude lajt motiv našega političkoga djelovanja onda ćemo, svaki puta će se uvijek naći neka osoba koja će imati upravo primjedbu, jer neki puta će biti ministar, odnosno imat će primjedbe onda kad ministar iz financija ne bude iz njene političke opcije, a neće imati primjedbu kada ta osoba bude iz njene političke opcije. Mislimo da to nije dobro. I ono što je za nas liberale jako važno to da se u zakonski omogući da mi dosita možemo surađivati sa drugim liberalnim strankama. Mi pripadamo tim asocijacijama, HDZ pripada tim asocijacijama, Socijaldemokrati pripadaju tim asocijacijama. Zašto sprječavati upravo ovu, proeuropski, da postoji konsenzus našoj proeuropskoj orijentaciji. Zašto ne imati kontakte sa FDP-om, sa engleskim liberalima ili bilo kojim drugim liberalnim strankama u Europi što zapravo vrijedi i za vaše pučke, pučku asocijaciju pučkih stranaka. Nemamo ništa protiv i tu doista da postoje mogućnosti i da te stranke sudjeluju na jedan veliki način u političkom životu kao dio iste familije. Kao dio iste političke obitelji. Ako to vrijedi za jedne to treba onda vrijediti i za druge. Mislimo da tu Zakon također treba omogućiti i mi smo dobili neka uvjerenja u ovim, kad smo razgovarali u ovim pripremama još kad je išao onaj okrugli stol upravo oko ovoga, Prijedloga ovoga zakona o financiranju političkih stranaka. Dato je obećanje da će se taj element i da doista se ne postanemo autarkični, itd. Znači, ja isto ovo shvaćam, upravo pokušat ću biti ono kako se kaže, i optimističan bez obzira na, što nemam iluzija i što mi je posvema jasno da tu sivu zonu, ta borba protiv sive zone pa i korupcije u političkom životu je zapravo borba koja ne može završiti jednim zakonom. Da ovom Zakonu se dadne to zeleno svijetlo. Nas ono što također čeka, što je vrlo važna stvar, što opet nas iskustvo uči, to je Zakon o popisu birača bez kojeg također zapravo nema fer i korektne političke političke utakmice. Da je to taj set zakona koji će upravo omogućiti upravo to da u Hrvatskoj ove sive zone i ove zapravo, ono što vas ipak kad se bavite ovim poslom, ipak čini pomalo, stvara vam nelagodu da to zapravo postaje zanimanje koje je vrlo suspektno i u kojoj je percepcija u javnosti je negativna. Zato sa ovakvim modernim, europskim, liberalnim zakonima pokušajmo urediti te odnose, s time, da kažem, pronađemo još te neke elemente elemente koji ovako mogu biti, ono kako se kaže tehničke prirode, koji mogu na prvi pogled izgledati restriktivni ali doista ja mislim da se, ne znam, može limitirati broj spotova, odnosno broj sekundi, minuta u spotovima pa broj tih jumbo plakata, itd., na taj komercijalni interes ili ta zapravo, ta moć koja se na taj način demonstrira i pokazuje da netko može sve a drugi zapravo da dobiva mrvice. Da to zapravo nije dobro i uvijek ja mislim da je veća osjećaj zadovoljstva kada ste pobjednici u jednoj, kako se kaže, da mi se dame ne uvrijede, jednoj muškoj i ravnopravnoj bitci nego da kada zapravo je igra unaprijed namještena. Mislim da nitko ne voli biti pobjednik u lažiranoj utakmici. Hvala. Podržat ćemo ovaj Zakon. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. U 12,53 isteklo je vrijeme za prijave rasprave u trajanju od 10 minuta. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Nenad Stazić, izvolite. Poštovani kolega Kramariću. Kažete, moramo vjerovati da će ministar financija moći kontrolirati svoju stranku. Netočno. Mi to ne smijemo vjerovati i to ne zbog toga što o ovom ili onom ministru mislimo da je nepošten nego zato što moramo braniti princip da nitko ne smije kontrolirati sam sebe. Ako to dopustimo onda ćemo ovo nepovjerenje koje vlada prema politici kao zanimanju samo pojačati. Umjesto da ga smanjimo, umjesto da afirmiramo tu profesiju. U ime principa, a ne u ime uvjerenja o ovom ili onom ministru, čovjeku, da je pošten ili nepošten. Mi ovakvo zakonsko rješenje ne smijemo prihvatiti. Klub SDP-a, poštovani zastupnik, potpredsjednik Doma Mato Arlović. Izvolite. Gospodine predsjedniče, državni tajniče, poštovane kolegice i kolege. Dozvolite da u ime Kluba zastupnika SDP-a prvo izgovorimo nekoliko načelnih primjedbi uz naravno podršku potrebi donošenja Zakona o financiranju političkih stranaka. Ili još preciznije, u vezi s tim je bi bilo reći da je potrebno urediti i financiranje političkih stranaka. Naime, mi smatramo da je u Republici Hrvatskoj sazrjelo potpuno da se donese novi Zakon o političkim strankama i sad se otvara pitanje da li u sklopu tog Zakona regulirati pitanje financiranja političkih stranaka ili donijeti sasvim novi kao što je ovdje Prijedlog zakona o financiranju političkih stranaka, odnosno novi zakon koji će regulirati samo to pitanje. Upozoravam da ukoliko bi prihvatili ovaj koncept da se pojedino pitanje regulira posebnim zakonom da bi onda morali donijeti više zakona koji se odnose na materijalno-financijsko poslovanje i financiranje političkih stranaka i njihovu djelatnost s jedne strane. I s druge strane, da bi u isto vrijeme opet morali donijeti zakon koji bi riješio samo politička, organizaciona i ustrojstvena pitanja političkih stranaka da bismo udovoljili zahtjevima Ustava Republike Hrvatske s jedne strane. I s druge strane naravno političkoj i demokratskoj potrebi današnjeg našeg višestranačkog društva. Naime, mi bi htjeli podsjetiti da je u članku 6. Ustava jasno propisano da je osnivanje političkih stranaka dakako slobodno, unutarnje ustrojstvo političkih stranaka mora biti sukladno temeljnim, ustavnim i demokratskim načelima. Prema tome, to se mora zakonom razraditi i urediti. Da stranke moraju javno polagati račun o porijeklu svojih sredstava i imovine, to je opet pitanje materijalnog financijskog poslovanja, a da to praktički ovim Prijedlogom zakona o financiranju političkih stranaka nije obuhvaćeno. I naravno, pitanje zabrane političkih stranaka, ali onda dodatno se kaže, zakonom se dodatno uređuje i položaj i financiranje političkih stranaka. Sad mi opet imamo samo financiranje političkih stranaka, a nemamo riješeno zapravo u sklopu novog ustavnog, izmjena i dopuna Ustava i novih potreba razvoja demokratskog društva i kod nas, položaj političkih stranaka. Drugo načelno pitanje jeste pitanje da li se financiranje političkih stranaka može preusko shvatiti. Nije moguće shvatiti i propisati financiranje političkih stranaka, a da se istodobno ne obuhvati pitanje djelatnosti političkih stranaka koje će se iz pribavljanja i trošenja tih sredstava zapravo financirati. I zbog toga je potpuno nerazumno propisati moguće pribavljanje sredstava, u isto vrijeme ne propisati financiranje i djelovanje političke stranke barem u načelima, vezano za uvjetno rečeno, ajde, tako manji politički intenzitet, a posebice propisati u istom tom zakonu pitanje djelovanja političkih stranaka i njeno financiranje izbornih kampanja kada moraju se između ostaloga razraditi načela i principi, odnosno principi i djelovanja koja bi morala osigurati jednako pravni položaj srazmjeru mogućnosti svake političke stranke ili nezavisne liste koje sudjeluju u izborima. To pitanje također nije nije razriješeno. I treće pitanje, nije dobro u Zakonu o financiranju političkih stranaka i političkih stranaka opet načelne prirode, dakako govorim, stavljati pitanja koja po prirodi stvari nisu vezana uz političke stranke kao što je pitanje nezavisnih lista. To pitanje treba riješiti Izbornim zakonom, a ne Zakonom o financiranju političkih stranaka. A u sklopu tog pitanja bi se trebalo razriješiti posebno pitanje prikupljanja donacija, financiranja i davanja pojedinih rješenja, odnosno sredstava za za financiranje nezavisnih lista. U tom posebice dijelu treba razlučiti i pitanje oko političkih stranaka između ostaloga kao četvrto načelno pitanje gdje se ovdje postavilo pitanje dakako financiranja. Sudjelovanje članova pa čak i pitanje volontera o čemu ću opet konkretnom primjedbom staviti posebice neke primjedbe. Ali ostaje pitanje šta je sa kandidatima i financiranjem političkih stranaka. Šta je sa praksom koja se počela pojavljivati u djelovanju pojedinih političkih stranaka u Hrvatskoj da uoči izbora bilo za lokalnu, regionalnu ili državnu razinu zapravo uvjetuje moguću kandidaturu povećanim prilozima da ne kažem nečim drugim, čime praktički se ne samo uvjetuje fizičkim i pravnim osobama moguće pogodnosti da će imati ako daju prilog ili donaciju političkim strankama nego i kandidatu koji eventualno može preuzeti političku funkciju pod uvjetom da to plati. Ako plati on će dobiti političku funkciju, ali se postavlja pitanje kako onda može osigurati sredstva da namiri ili da povrati takve novce koje je dao stranci. Onda to odmah samo po sebi postavlja pitanje sukoba ne samo interesa nego i pitanja mogućeg djelovanja iz interesnih pobuda ne radi političkih opcija i programa kojeg se zastupa. To pitanje također treba posebice razriješiti. I naravno otvara se jedno posebice pitanje u vezi s time, šta je sa kandidatima izabranim, dakle vijećnicima u općinskim, gradskim ili županijskim vijećima, odnosno skupštinama ili zastupnicima koji se uvjetno rečeno kupuju nakon provedenih izbora i gdje političke stranke zapravo koriste materijalna financijska sredstva reklo bi se u nemoralne … /Ne razumije se./ … U takvoj situaciji se postavlja pitanje kako zapravo i to pitanje regulirati vezano za rashodnu stranu financijskih resursa političkih stranaka i njihove odgovornosti spram moralnog i demokratskog ustroja društva u odnosu naravno poštivanje ustavnopravni poredak. Prema tome to su načelne primjedbe u kojima odmah moramo reći da mi želimo i nadamo se da ih treba razmotriti, vidjeti do drugog čitanja iz jednostavnog razloga jer se time otvara ključno pitanje cjelovitosti i sveobuhvatnosti ovog zakona vezano za njihovu pojedinačnu primjenu. I naravno otvara se zadnje pitanje, pitanje nadzora u provedbi zakona i kontroli. Jednostavno nije moguće u uvjetima kakve mi imamo ne samo zbog principa koji u jednoj od ispravaka netočnih navoda spomenuo kolega Stazić, prenijeti da poslovanje kao što ovdje piše u zakonu, dopustite da to najbolje na tom primjeru i pokažemo, gdje se kaže da nadzor nad financijskim poslovanjem političke stranke provodi Državni ured za reviziju i Ministarstvo financija preciznije Porezna uprava, a onda dodatno u članku 20. pored toga još se kaže Državni ured za reviziju, Ministarstvo, Porezna uprava, provode polugodišnje kalendarske godine za prethodnu godinu itd. izvješće i kontrole. Postavlja se pitanje uz sve to načelnog principa još i pitanje tzv. stranačke stege. Da li vladajuća stranka može svom dužnosniku dopustiti da recimo neke od pitanja koji mogu kompromitirati tu stranku zbog nepoštivanja zakona itd. konzekventno i do kraja provede. Teško. Poglavito je to još teže ako se radi o tijelima državne uprave koja su ovisna o dužnosniku te stranke kao što je porezna uprava, kao što može biti Državni ured za reviziju i u takvom kontekstu mi smatramo da treba zakonom propisati da su resorna ministarstva dužna osigurati provedbu ovog zakona, a nezavisna tijela moraju biti u situaciji da kontroliraju poslovanje tih političkih stranaka a najviše javnosti, to se mora osigurati kroz izvješća nadležnim državnim tijelima i javnosti o pribavljanju, trošenju i na kraju krajeva ukupnom korištenju sredstava i financijskih sredstava političkih stranaka. Naravno uz sve to pitanje prvo bi željeli reći da se treba razmotriti nekoliko pitanja koja u biti zapravo nisu obuhvaćena dodatno zakonom, osim ovoga što smo spomenuli pitanje oko nezavisnih zastupnika, oko pitanja prebjega itd. do pitanja financiranja političkih kampanja. Postavlja se pitanje zapravo kako mi donosimo Zakon o volonterima, a u isto vrijeme ovim Zakonom o financiranju političkih stranaka ostavljamo pitanje neriješenog pitanja volontera i istodobno se zapravo propisuje nešto što je teško provesti ili potpuno nejasno je distancirano. To je stavak 3. članka 3. koji kaže za dobrovoljne priloge koji se političkoj stranci daju u obliku proizvoda ili usluge, fizičke i pravne osobe, generalno dužne su ispostaviti račun itd. dakle ovdje se ne luče volonteri od članova političke stranke koji to rade naravno po prirodi stvari bez naknade i nema potrebe da izražavaju primjerice cijenu svoga rada … /Ne razumije se./ … ali ako nekoga angažirate tko nije član stranke, a on to radi kao volonter, onda se postavlja pitanje da li u kojoj mjeri to pitanje treba riješiti. Drugo nešto bi htjeli primijetiti, to je pitanje gornjeg limita sredstava za fizičke i za pravne osobe. Nije dobro to staviti iz rukava. Mi iz SDP-a se zalažemo da se uvede načelo i da se to veže ili u prosječni rast plaća u Republici Hrvatskoj koliko fizička osoba može ostvariti ili uz ne znam prosječnu dobit itd. ali ne ovako propisati da ne znam pravna osoba može milijun kuna godišnje dati, a fizička osoba može do 90 tisuća Mislim da to nije dobro iz prostog razloga jer se zapravo možemo dovesti u situaciju da narušimo i ekonomsku racionalnost kod pojedinih fizičkih i pravnih osoba zbog toga što žele doprinijeti radu stranke. Naravno postavlja se pitanje oko financijskih sredstava koja se raspoređuju iz državnog proračuna i koje ostaju političkoj stranci kojoj pripada zastupnik ako taj zastupnik istupi iz političke stranke. Vrlo je interesantno rješenje, a onda koje smo mi zagovarali iz opozicije svih ovih vremena ovoga mandata. Međutim onda iza toga dolazi naravno posebna odredba zakona koja ipak kaže da će se adekvatno, kaže ovako: "odredbe ovog zakona odgovarajuće se primjenjuju na nezavisne liste i nezavisne zastupnike". E sad ovo "i" upućuje da nezavisni zastupnik može biti sa nezavisne liste i onaj koji se samo proglasio nezavisnim zastupnikom. Prema tome moguće je isti zakon na dva načina tumačiti. To nije dobro. To pitanje treba razriješiti. Mi se zalažemo da zapravo ako je netko biran sa lista političkih stranaka onda naravno financiranje političkih stranaka po tom osnovu novci pripadaju političkoj stranci, a ne mogu pripasti pojedinom zastupniku. Ako hoćemo uvesti princip da sufinanciramo rad zastupnika na terenu vezano za izborne jedinice itd. onda moramo ugraditi i institut financiranja iz državnog proračuna rada jednim dijelom zastupnika u obavljanju zastupničke dužnosti, ali to onda nije predmet ovog zakona nego predmet Zakona o pravima i obavezama zastupnika u Parlamentu i naravno posebno pitanje kako onda i na koji način će izvještavati javnost ovaj Parlament i naravno nositelje svojih lista, odnosno svojih stranaka u obavljanju tih pitanja. tih pitanja. Posebice naznačujemo primjedbu koja je vezana uz pitanje poreznih olakšica koje su ovdje naznačene i praktički se otvara uz pitanje primjene Zakona o porezu gdje donatori mogu imati olakšice, umanjuju im se porezne osnovice, ali ovdje nije to precizirano. Ostaje pitanje tko će to provesti. Zbog toga mi smatramo da bi i to pitanje trebalo razriješiti kao što bi trebalo i razriješiti pitanje vlasništva nad sredstvima i pribavljanjem sredstava za za financiranje političkih stranaka, a osobito kada su u pitanju poduzeća kojem većinskom vlasništvu ima država i jedinice lokalne samouprave. Postavlja se pitanje da li to mora baš biti uvijek 50% plus jedna dionica ili to treba spustiti i na udjele koji barem osiguravaju onaj udio koji je vezan uz tzv. zlatnu dionicu 25% plus jednu dionicu. Smatramo da bi to trebalo razriješiti i u tom kontekstu sva ta pitanja i primjedbe koje iznosimo, što načelne što pojedinačne naravi su za nas veoma bitna, do drugog čitanja da bi se pripremio konačni prijedlog zakona i o tome će ovisiti kako ćemo glasati o konačnom prijedlogu zakona. Mi podržavamo da ovaj Zakon ide u proceduru svjesni svih njegovih nedostataka, ali i svjesni jedne prednosti jer se napokon otvara ovo područje i da u otvaranju zakonodavne regulative ovih područja uz sve ove primjedbe i …/Govornik naravi možemo doći do jednog rješenja koje će na neki način ne samo urediti kvalitetnije odnose između političkih stranaka, političkih stranaka Parlamenta, političkih stranaka izvršne vlasti, nadzorne vlasti itd., nego prije svega vratiti veći stupanj povjerenja biračkog tijela i naših građana u rad i transparentnost političkih stranaka. Hvala lijepa. Hvala. Ispravak netočnog navoda, poštovani zastupnik Nenad Stazić. **Stazić, Nenad (SDP)** Kolega Arloviću, donekle je netočna vaša tvrdnja da u kontroli trošenja novca političkih stranaka treba obuhvatiti i kupovinu vijećničkih mandata. To da, ali ona mora biti i šira. Ona mora obuhvatiti i ponekada i kupovinu samih birača kao što se to dogodilo na Vrbeniku Velikom prije ovih ponovljenih izbora gdje je jedna stranka sa 300 kuna direktno dva dana pred izbore kupovala naklonost birača. To je način na koji stranka ne smije trošiti novce. To je direktna politička korupcija. Stranka može …/Govornik se ne razumije./… novce da se obrati biračima, da nastoji pridobiti njihovo povjerenje, ali ne smije kupovati glasove. Poštovani zastupnik Pero Kovačević, sljedeći ispravak. Nije samo problem na nezavisne liste i nezavisne zastupnike nego najviše makinacija može doći u fazi kandidata koji neće ni proći na listama. treba stajati kandidata na nezavisnim listama, oni ne moraju biti kandidati izabrani, ali za sve ovo nezakonito što se počini ako se novac opere neće moći biti sankcioniran prema odredbama članka 26. ukoliko se i taj dio ne doda. Hvala. Prekidam sjednicu. Nastavak u 15 sati. Klub zastupnika nacionalnih manjina, poštovana zastupnica Zdenka Čuhnil.